Уважаеми колеги, Раздел ІІ. Наименование на Раздел ІІ „Стратегии и планове”. Има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, които предлагат да се казва „Стратегии и планове”. Предложението е подкрепено от комисията. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ. Уважаеми колеги, гласуваме текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ, подкрепено от комисията и съвпадащо с предложението на народните представители Ивелина Василева и група народни представители.

Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители: Чл. 8 се изменя така: „(1) Националният план за действие в областта на изменение на климата е инструмент, чрез който се определя рамката на държавната политика в областта на изменение на климата за всеки обособен период на действие съгласно политиката на Европейския съюз (ЕС) и международните договори в областта на изменения на климата, по които Република България е страна. (2) В Националния план за действие в областта на изменение на климата се предвиждат график за изпълнение и механизъм за мониторинг на дейностите по изменение на климата и постигнатите намаления на емисии на парникови газове. (3) Националният план за действие в областта на изменение на климата се разработва от министъра на околната среда и водите съгласувано с Националния експертен съвет по изменение на климата на базата на съответните секторни стратегии и планове и се приема от Министерския съвет. съвет. (4) Националният план за действие в областта на изменение на климата се приема и актуализира в съответствие с промените в стратегиите и плановете по ал. 3 и ангажиментите на Република България, произтичащи от международното и европейското законодателство.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 8. Благодаря, господин Курумбашев. Изказвания по текстовете на чл. 8? Няма желаещи за изказвания. Преминаваме към гласуване на текстовете по чл. 8. Най-напред гласуваме предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

Следва гласуване на текста на вносителя за чл. 8, подкрепен от комисията. Моля, режим на гласуване.

проект на национална стратегия за основните мерки за адаптация към последиците от изменението на климата. (2) Стратегията по ал. 1 се изготвя за период, не по-малък от 20 години, с изключение на първата стратегия, която се изготвя за периода до 2030 г. включително. (3) Стратегията по ал. 1 се приема от Министерския съвет.”

„Чл. 10. Министърът на икономиката и енергетиката съгласувано с министъра на околната среда и водите и министрите по чл. 4, ал. 1 изготвя проект на Национален план за инвестиции за периода 2013-2020 г. 4, ал. 2, т. 18г от Закона за енергетиката и го изпраща за одобрение на Европейската комисия

Изказвания, уважаеми колеги, по чл. 10? Няма изказвания.

В момента имаме предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители, подкрепено от комисията. Това подкрепено предложение е включено в редакционния текст на комисията изцяло. Гласуваме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

инвестиционни намерения от 2013 г. Тоест ако остане 2013 г., ще е по-коректно. Преценете го Вие. Благодаря.

за чл. 10, в който са включени предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Гласували

трета – Изпълнение на задълженията, произтичащи от международни договори” – предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на: „Глава трета – Изпълнение на задълженията, произтичащи от международните договори”. „Раздел І – Национална инвентаризация на емисии на парникови газове”. Има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І. До тук, господин Курумбашев. Има ли изказвания по наименованието на Глава трета и Раздел І? Няма изказвания. Гласуваме редакцията на Глава трета, предложена от комисията, в която се съдържат и предложенията на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Гласували

представители. Гласували 87 народни представители: за 83, против 1, въздържали се 3. Предложението е прието. Уважаеми колеги, гласуваме текста на вносителя за наименованието на Раздел І, подкрепен от комисията, който съдържа предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Гласували

чл. 11 има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители – чл. 11 се изменя така: „Чл.11. (1) Република България ежегодно извършва и докладва пред Секретариата на РКООНИК националната инвентаризация на емисиите на парникови газове по РКООНИК и по Протокола от Киото. (2) Условията, редът и начинът на организирането, включително извършването и докладването на националната инвентаризация на емисии на парникови газове

Няма желаещи за изказване. Гласуваме предложението на народни представител Ивелина Василева и група народни представители, което не се подкрепя от комисията. Гласували

Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители: Чл. 12 се изменя така: „ (1) Компетентни органи в процедурата по извършване на националната инвентаризация по чл. 11 са: са: 1. министърът на околната среда и водите; 2. министърът на земеделието и храните; 3. министърът на икономиката и енергетиката; 4. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 5. министърът на вътрешните работи; 6. изпълнителният директор на ИАОС;

изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; и поддържане на река Дунав" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 14. главният директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. (2) Органите по ал. 1 имат следните задължения: 1. съобразно своята компетентност да участват в разработването и/или определянето на националните емисионни фактори/коефициенти и/или други показатели, използвани за определяне емисиите на парникови газове, в рамките на националната инвентаризация по чл. 11; 2. да правят предложения за промени в процедурата по извършване на инвентаризацията по чл. 11; 3. да осигуряват съответния експертен и технически капацитет във връзка с изпълнението на ангажиментите им по т. 1 и 2. (3) В извършването на националната инвентаризация по чл. 11 участват и браншови организации, научни и образователни институции съгласно тяхната компетентност.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя предлага следната редакция за чл. 12: „Чл. 12. (1) Компетентни органи в процедурата по извършване на националната инвентаризация по чл. 11 са: 1. министърът на околната среда и водите; 2. министърът на земеделието и храните; 3. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 4. министърът на икономиката и енергетиката; 5. министърът на вътрешните работи; 6. изпълнителният директор на ИАОС; 7. председателят на Националния статистически институт (НСИ); 8.

1: 1. съобразно своята компетентност участват в разработването и/или определянето на националните емисионни фактори/коефициенти и/или други показатели, използвани за определяне емисиите на парникови газове, в рамките на националната инвентаризация по чл. 11; правят предложения за промени в процедурата по извършване на националната инвентаризация по чл. 11; 3. осигуряват съответния експертен и технически капацитет във връзка с изпълнението на ангажиментите им по т. 1 и 2. (3) В В извършването на националната инвентаризация по чл. 11 участват и браншови организации, научни и образователни институции съгласно тяхната компетентност, като предоставят информация и подпомагат дейността на органите по ал. 1 при изпълнение на задълженията им по ал. 2.”

Следва гласуване на текста на вносителя за чл. 8, подкрепен от комисията. Моля, режим на гласуване.

и нормативната уредба в областта на околната среда, които са свързани с извършване на националната инвентаризация по чл. 11.”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 13. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН

Гласуваме текста на вносителя за чл. 14, подкрепен от комисията. Гласували

направено предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители – чл. 14 се изменя така: „Изпълнителният директор на ИАОС организира цялостната дейност по извършване на националната инвентаризация по чл. 11, като: 1. информира своевременно всички органи по чл. 12, ал. 1 за: а) съответните изменения в действащите ръководства и/или методики за извършване и докладване на националната инвентаризация по чл. 11; б) промени в съответните срокове и формат, включително обхват и съдържание, в които следва да бъдат представени наличните данни за натуралните показатели и другите свързани с тях показатели, необходими за извършване на националната инвентаризация по чл. 11; 2. ежегодно изготвя предварителна и окончателна инвентаризация по чл. 11 по реда на чл. 5, т. 4; 3. представя пред министъра на околната среда и водите за одобрение окончателния вариант на националната инвентаризация по чл. 11 по реда на наредбата

Гласуваме предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не се подкрепя от комисията. Гласували

В ал. 2 да отпаднат думите „по предходното изречение”. Комисията не подкрепя предложението. Има предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители: „Член 15 се изменя така:

или оправомощени от тях длъжностни лица изпращат ежегодно на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията данните, посочени в наредбата по чл. 5, т. 4. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице обобщава данните и ги изпраща на ИАОС.

Гласуваме предложението на народния представител Ивелина Василева, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от правилника, което не се подкрепя от комисията. Моля, гласувайте.

предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІІ. Предложенията на вносителя и предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители са абсолютно еднакви. и предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители са абсолютно еднакви.

гласувайте наименованието на Раздел ІІ по вносител, подкрепено от комисията и съвпадащо с предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Моля, гласувайте.

има предложение от народните представители Ивелина Василева и група народни представители, подкрепено от комисията, което съвпада с, както каза председателят, текста на вносителя по чл.

Уважаеми колеги, има ли изказвания по чл. 22? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя, подкрепен от Комисията по околната среда и водите. Гласували

зала. Прекратете гласуването.

Изискванията на страните – купувачи на ПЕЕ, към целите и начините за изразходване на средствата от продажбата на ПЕЕ са неразделна част от договора за продажба на ПЕЕ, сключван от българската държава, съответно от договорите за финансиране на проекти за зелени инвестиции между НДЕФ и инвеститорите, които поемат изпълнението на проектите за зелени инвестиции. инвестиции. (2) Правилното изразходване на средствата от продажбата на ПЕЕ се гарантира допълнително чрез: 1. участието на представители на страните – купувачи на ПЕЕ, в състава и дейността на Консултативния съвет на НДЕФ; 2. публичност на докладите по оценката и изпълнението на проектите за зелени инвестиции, които ще се финансират чрез НСЗИ.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 18. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли желаещи за изказвания? Няма. Първо, подлагам на гласуване предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от водещата комисия. Гласували

зала. Прекратете гласуването.

Моля, колеги, гласувайте.

19. (1) Участието на държавата в международната търговия с ПЕЕ се извършва чрез процедурите за продажба и замяна на ПЕЕ по реда на този закон. (2) Продажбата и/или замяната по ал. 1 включват: 1. процедура на преговори със заинтересованите страни или с упълномощени техни представители; 2. приемане на решение на Министерския съвет за одобряване проект на договор с основните параметри на сделката; 3. сключване на договора за продажба и/или замяна на ПЕЕ

приобретател. (3) Процедурата на продажбата и/или замяната на ПЕЕ се открива по искане на заинтересованите страни – участници в международната търговия с ПЕЕ, което е основание за началото на преговорите с потенциалните приобретатели. Преговорите се провеждат от министъра на финансите, министъра на околната среда и водите и министъра на икономиката и енергетиката и/или от оправомощени от тях длъжностни лица. (4) Министрите по ал. 3 внасят проекта на договор за продажба и/или замяна на ПЕЕ с основните параметри на сделката за одобряване от Министерския съвет. (5) Договорът за продажба и/или замяна се подписва от министъра на финансите, министъра на околната среда и водите и министъра на икономиката и енергетиката и съответно от упълномощените представители на страната приобретател. Договорите за продажба на ПЕЕ се изменят и допълват по реда на тяхното сключване. (6) среда и водите писмено информира изпълнителния директор на ИАОС, който отписва съответното количество продадени и/или заменени ПЕЕ от НРТКЕПГ и ги прехвърля в партидите/националния регистър на страната купувач съгласно условията на договора за продажба и/или замяна.” Комисията не подкрепя предложението. подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 19: „Чл. 19. (1) Участието на държавата в международната търговия с ПЕЕ се извършва чрез процедурите за продажба и замяна на ПЕЕ по реда на този закон. (2) Продажбата и/или замяната по ал. 1 включват: 1. процедура на преговори със заинтересованите страни или с упълномощени техни представители; 2. приемане на решение на Министерския съвет за одобряване проект на договор с основните параметри на сделката; 3. сключване на договора за продажба и/или замяна на ПЕЕ между българската държава и страната приобретател, и 4. отписване на продадените и/или заменените ПЕЕ от НРТКЕПГ НРТКЕПГ и прехвърлянето им по партида, посочена от страната приобретател. (3) Процедурата на продажбата и/или замяната на ПЕЕ се открива по искане на заинтересованите страни – участници международната търговия с ПЕЕ, което е основание за началото на преговорите с потенциалните приобретатели. Преговорите се провеждат от министъра на финансите, министъра на околната среда и водите и министъра на икономиката и енергетиката и/или от оправомощени от тях длъжностни лица.

Договорът за продажба и/или замяна се подписва от министъра на финансите, министъра на околната среда и водите и министъра на икономиката и енергетиката и съответно от упълномощените представители на страната приобретател. Договорите за продажба на ПЕЕ се изменят и допълват по реда на тяхното сключване. (6) Министърът на околната среда и водите писмено информира изпълнителния директор на ИАОС, който отписва съответното количество продадени и/или заменени ПЕЕ от НРТКЕПГ и ги прехвърля в партидите/националния регистър на страната приобретател съгласно условията на договора за продажба и/или замяна.” Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Гласували

Ивелина Василева и група не е прието. Сега подлагам на гласуване предложението на вносителя за чл. 19 в редакция, предложена и докладвана от водещата комисия. Моля, колеги, гласувайте.

Моля, колеги, гласувайте.

Прекратете гласуването. Гласували 92 народни представители: за 78, против 10, въздържали се 4. Моля, покажете по групи.

4, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители: „Чл. 20 се изменя така:

среда контролира изпълнението на договорите за продажба и/или замяна на ПЕЕ и разходването на средствата, отпускани от НДЕФ, по договорите за финансиране на проектите по НСЗИ, включително разходите за административни нужди по прилагането на НСЗИ. (3) Средствата по ал. 1 се съхраняват, разходват и отчитат чрез отделни сметки и кодове в системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), обособени от останалите средства на ПУДООС по реда на Закона за публичните финанси (ЗПФ).” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 20: „Чл. 20. (1) Средствата от продажбата на ПЕЕ постъпват по бюджета на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). (ПУДООС). (2) Министерството на околната среда и водите контролира изпълнението на договорите за продажба и/или замяна на ПЕЕ. (3) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда контролира разходването на средствата, отпускани на НДЕФ, по договорите за финансиране на проектите по НСЗИ, включително разходите за административни нужди по прилагането на НСЗИ.”

Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 20 в редакцията на водещата комисия, докладван от нейния председател. Гласували

Предложението за чл. 20 е прието. ДОКЛАДЧИК ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ: По чл. 21 има предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители – чл. 21 се изменя така: „Министърът на околната среда и водите и изпълнителният директор на ИАОС гарантират спазването на условията за допустимост на участието на българската държава държава в международната търговия с ПЕЕ съгласно Решение 11 на първата Конференция на страните, служеща като среща на страните по Протокола от Киото чрез националната система по чл. 1, т. 4 и НРТКЕПГ.”

подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 28, който се подкрепя от водещата комисия. Моля, гласувайте.

Член 21 е приет.

1. до 5 на сто от средствата се превеждат на НДЕФ за покриване на административните разходи по управлението на НСЗИ в едномесечен срок от постъпването им в бюджета на ПУДООС; пряко на съответния бенефициер след сключване на договора между НДЕФ и бенефициер за изпълнение на одобрените от НДЕФ проекти за зелени инвестиции; средствата се отпускат в съответствие с условията и сроковете, предвидени в договора, и след постъпване на мотивирано искане от НДЕФ. (3) В случай на липса на изрично изискване от страна на купувача на ПЕЕ за използване на средствата от продажбата чрез НСЗИ тези средства постъпват в държавния бюджет и се разходват за екологични проекти.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 22. Уважаеми колеги, има ли изказвания по чл. 22? Няма. Подлагам на гласуване предложението на Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията по околната среда и водите. Гласували

зала. Прекратете гласуването. Гласували 107 народни представители: за 25, против 67, въздържали се 15. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 22, подкрепен от Комисията по околната среда и водите. Гласувал

чл. 23 има предложение от народния представител Ивелина Василева и група народни представители: „Член 23 се изменя така: „ Чл. 23. (1) Изпълнението и прилагането на НСЗИ се възлага на НДЕФ, който отговаря за набирането, одобряването и възлагането на изпълнението на проекти за зелени инвестиции, които ще се финансират от постъпленията от международната търговия с ПЕЕ съгласно изискванията на този закон и условията по договорите за продажба. (2) Средствата от продажбата на ПЕЕ се използват за финансиране на проекти в областта на енергетиката, транспорта, селското и горското стопанство, управлението на отпадъците и водите, опазване чистотата на атмосферния въздух, индустрията и други сектори на националната икономика, които: 1. водят до намаляване на емисиите на парникови газове или поглъщането им посредством изпълнение на следните примерни мерки: а) повишаване на енергийната ефективност; б) увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници за собствени нужди; в) улавяне и оползотворяване на метан; г) залесяване, презалесяване и промени в земеползването; залесяването и презалесяването могат да бъдат осъществявани само с местни видове, обитавали или обитаващи съответния регион или географски пояс, а използваните методи трябва да бъдат природосъобразни и да отчитат научните постижения в тази област и опита с адаптацията към климатичните промени на страните, подписали РКООНИК; д) разработване и внедряване на екологични технологии, които стимулират повишаването на енергийната ефективност и/или използването на енергия от възобновяеми източници; разработване и въвеждане на политика за ограничаване изменението на климата с цел изпълнение на задълженията по Протокола от Киото; ж) образователни мерки, научни изследвания и мерки за подобряване на административния капацитет и управлението на дейностите по политиката по ограничаване изменението на климата; з) повишаване информираността на широката общественост по въпроси, свързани с изменението на климата; и) разработване и въвеждане на мерки за адаптация към изменението на климата; 2. значително подобряват качеството на околната среда, включително намаляване замърсяването на въздуха, водата и почвата.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 23. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Курумбашев. Колеги, има ли изказвания по чл. 23 и предложенията към него?

Сега подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 28, който се подкрепя от водещата комисия. Моля, гласувайте.

зелени инвестиции се управлява съгласно принципите на добрите международни практики, включително: 1. прозрачност; 2. екологична и икономическа ефективност; 3. надеждност; 4. проследимост; 5. отчетност. отчетност. (2) Изпълнението и прилагането на НСЗИ се гарантира чрез публичност на критериите и решенията за одобряването на проектите, условията на договорите по тяхното изпълнение, системите за контрол и мониторинг по изпълнението на договорите и системите за верификация на резултатите от изпълнението на проектите.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 24. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Курумбашев. Колеги, има ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на госпожа Ивелина Василева и група народни представители, което не се подкрепя от комисията. Моля, режим на гласуване.

който е подкрепен от водещата комисия. Гласували

Националният доверителен екофонд сключва договорите за финансиране на одобрените проекти за прилагане на НСЗИ със съответните бенефициери.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 25. Няма. Подлагам на гласуване предложението на госпожа Ивелина Василева и група народни представители, което не се подкрепя от комисията. Гласували

26. (1) Контролът и мониторингът по изпълнението на договорите и проектите за прилагане на НСЗИ се осъществява от НДЕФ. (2) В съответствие с чл. 18, ал. 2 страните – купувачи на ПЕЕ, имат право да посочат свои представители в Консултативния съвет на НДЕФ. Всяка страна купувач може да посочи само един представител в Консултативния съвет независимо от броя на лицата, които купуват ПЕЕ като нейни представители.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 26: „Чл. 26. (1) Контролът Контролът и мониторингът по изпълнението на договорите и проектите за прилагане на НСЗИ по чл. 23, ал. 1 се осъществява от НДЕФ. (2) В съответствие с чл. 18, ал. 2 страните – приобретатели на ПЕЕ, имат право да посочат свои представители в консултативния съвет на НДЕФ. Всяка страна – приобретател, може да посочи само един представител

по докладвания чл. 27? Няма. Първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от водещата комисия. Моля, гласувайте.

Предложението на народните представители от ГЕРБ не е прието. Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 26 в редакцията на водещата комисия, която беше докладвана от господин Петър Курумбашев. Гласували 92 народни представители: Комисията по околната среда и водите.

когато това се изисква от съответния купувач на ПЕЕ, се извършва от верификатори съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 600/2012 на Комисията от 21 юни 2012 г. относно проверката на докладите за емисии на парникови газове и на докладите за тонкилометри относно акредитацията на проверяващи органи съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 181, 12.7.2012 г.) или верификатори, правоспособни да верифицират проекти по механизмите съвместно изпълнение и чисто развитие. (2) Бенефициери на проекти по НСЗИ и органите на НДЕФ не могат да отказват достъп и предоставяне на данни на акредитираните организации, които са им необходими за оценката и верификацията на изпълнението на проектите и договорите. договорите. (3) Министерството на финансите, МОСВ и Министерството на икономиката и енергетиката и техните органи и териториални структури оказват необходимото съдействие при верификацията на проектите.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 27. Колеги, има ли изказвания по докладвания чл. 27? Няма. Първо подлагам на гласуване предложението на народния представител Ивелина Василева и група народни представители, което не е подкрепено от водещата комисия. Моля, гласувайте.

Моля, гласувайте. Гласували 96 народни представители: за 13, против 71, въздържали се 12. Предложението на народните представители от ГЕРБ не е прието. Сега подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 27, който се подкрепя от водещата комисия. Моля, гласувайте.

Предложение на народния представител Ивелина Василева и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел

на Раздел ІІІ? Няма. Тъй като няма разлика в предложението на госпожа Ивелина Василева и група народни представители и предложението на комисията, подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на Раздел

на околната среда и водите одобрява дейности по проекти, генериращи единици редуцирани емисии (ЕРЕ) и сертифицирани единици редуцирани емисии (СЕРЕ) по Протокола от Киото, и отчита генерираните от тях кредити в НРТКЕПГ. (2) Министърът на околната среда и водите одобрява единствено дейности по проекти, при които централното управление на всички участници е установено в държава – страна

Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на някои ограничения, приложими за използването на международни кредити за намалени емисии от проекти, отнасящи

550/2011”. (4) Министърът на околната среда и водите издава заповед за отчитане на генерираните от одобрени дейности по проекти редуцирани единици емисии на парникови газове и прехвърляне по посочена сметка от вносителя на проекта в НРТКЕПГ.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 28.

Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 28, който се подкрепя от водещата комисия. Моля, гласувайте. гласуване текста на вносителя за чл. 28,

3. международни критерии и инструкции за производство на енергия от водноелектрически централи с мощност над 20 MW, в частност съдържащите се в доклада на Световната комисия по язовирите „Язовири и развитие – нова рамка за вземането на решения” от ноември 2000 г.; 4. 2000 г.; 4. недопускането на неблагоприятно екологично и социално въздействие в случаите на дейности по проекти за производство на енергия от водноелектрически централи с мощност над 500 MW.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя

зала. Прекратете гласуването. Гласували 92 народни представители: за 78, против 10, въздържали Предложението на депутатите от ГЕРБ не е прието. Подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 29, който се подкрепя от Комисията по околната среда и водите. Гласували

За разлика от това, предложението на госпожа Ивелина Василева и група народни представители е заглавието да бъде: „Европейска схема за търговия с емисии”. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава

че предложението на колегите от ГЕРБ „Европейска схема за търговия с емисии” е много по-хубаво от предложението на вносителя „Европейска схема за търговия с емисии”.

разбира се, можете да продължите по този начин да губите времето на Народното събрание или да демонстрирате правенето на политика. Но това не е правене на политика, а загуба на парламентарно време. Разбирам Вие да имате различни предложения, които можете да отстоявате в залата, или да имате предложения нещо да отпадне, но Вие предлагате абсолютно едни и същи текстове. Когато Ви помолих поне да оттеглите текстовете, които съвпадат до последната запетайка и точка, просто за да не се четат и да не се четат редакции на нещо, което не може да бъде редактирано, тъй като съвпада на 100%, Вие продължавате да отстоявате това, че всичко трябва да се чете в залата. Ако смятате, че това е начинът, по който ще бъдете запомнени в българската политика, пожелавам Ви наистина да Ви запомнят по този начин. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Курумбашев. Има ли желаещи за други изказвания по наименованието на Глава четвърта, разбира се, и за реплики към господин Курумбашев?

Уважаеми колеги от ГЕРБ, повторението на текстовете в закона касае чл. 80, в който е казано, че когато няма направени писмени предложения или възражения, текстовете не се четат в пленарната зала. Това се отнася за старите текстове – не за Вашия случай. Вашият случай има пряко отношение към чл. 79, където е казано, че народните представители могат да правят писмени предложения за изменение и допълнение, забележете. Във Вашите предложения няма никаква идея за изменение и допълнение! Така че тези текстове, госпожо председател, още във фазата на

Уважаеми господин Имамов, може би ще чуете реплики на Вашето изказване. Има ли желаещи? Няма. Безспорно е, че Вие сте прав, но да не изпадам в процедурни спорове. ГЕРБ ще останат в историята с нови правни техники, които, за съжаление, не водят до дебат а злоупотребяват с времето на Парламента. Подлагам на гласуване наименованието на Глава четвърта, предложено от вносителя и Комисията по околната среда и водите. такова е и предложението на депутатите от ГЕРБ, гласувайте кой каквото иска: едни – предложението на комисията, други – предложението на ГЕРБ, в крайна сметка става дума за едно и също. Моля, режим на гласуване.

тишина в залата. Желаещите да се изкажат ще могат да го направят след малко от парламентарната трибуна. Моля квесторите да поканят народните представители в залата, защото очевидно идентичните предложения няма да бъдат гласувани от част от вносителите.

Георги Андонов.) Много Ви моля – дръжте се прилично в пленарната зала. Нормално е да гласувате против собствените си предложения. Заповядайте, господин Гуцанов, за процедурно предложение.

Не вярвам да има народен представител, който да не знае, че в момента слагат скоби на колите, които са паркирани пред Парламента – в охранителната зона! Затова голяма част от колегите излязоха,

Госпожо председател, моля десет минути почивка, след